Шановний Руслане, шановні члени Верховної Ради України, шановні шановні гідні воїни, брати та посестри! Дуже дякую вам за те, що ви запросили мене до Києва і дали можливість виступити перед Верховною Радою України. Для мене велика честь бути тут з вами, з колегами європейськими парламентарями. А ще більше для мене – це, власне кажучи, обов'язок бути тут. Це той обов'язок, який я маю виконувати. Це відповідальність перед вами, які стоять на передовій. Я хочу довести вам, що навіть якщо якщо буде темрява війни, однаково парламентська демократія превалює, перемагає. Я сьогодні тут представляю вам Європейський парламент від європейців я хочу зазначити одну річ – ми з вами, ми з вами, ми з вами в хороші, в гарні часи і не дуже хороші часи – ми з вами. Те, що ми бачили в останній місяць, те, що відбувається у вашій країні – це руйнування, смерті

але ми, весь світ, Європа, ми бачили вашу звитягу, вашу хоробрість, вашу рішучість. Ви знаєте, герої Зміїного острову відомі, знані уже по всьому світу. А тепер горді воїни і захисники Маріуполя будуть надихати ще подальші і подальші покоління в наступному і в майбутньому. І я думаю, що скоро, без жодних сумнівів, ми побачимо тріумф надії і перемоги, бо ви показали, що жодні залякування, жодні напади на вас не зруйнують вашу гідність. Європейський Союз і весь світ бачать, що ви захисники вашої рідної країни, але ви боретеся не лише для того, щоб захистити ваші домівки вашої території. Ви боретеся за те, у що ми всі віримо – в демократію, в свободу, у верховенство права, бо в Україні ці цінності – це не просто популярні слова, це ті речі, за які ви боретеся, бо ви знаєте, що без цього не буде нічого іншого. Європейський Союз було створено для того, щоб пов'язати долю Європейський Союз – це проект для миру, це не просто проект для миру, це проект за свободу. Я хочу сказати, що Україна – це Європа! Зараз це дуже сумні, трагічні часи. Велика кількість українців втратили своє життя, ви втратили своїх родичів, своїх друзів. Наші думки передусім линуть до вас усіх і, будь ласка, повірте, коли я говорю, що в Європейському парламенті, в Європейському Союзі і взагалі європейці всі – ми з Україною. Ми стоїмо за Україну! Ви знаєте, слова можуть надихати, але інколи слова можуть міняти світ. Але світ має також діяти, І я сьогодні доношу до вас меседж з того, що ми підтримуємо, що ми надіємося на вас, і хочу донести вам меседж надії, що ми ніколи вас не покинемо. Ви знаєте, є одне місто, назву якого ми ніколи не забудемо – це Маріуполь. Обстріл пологових будинків, обстріл дітей – це ті дії, які ніхто ніколи не забуде, бо це нелюдські дії. Це те, з чим ви стикнулися, і я сподіваюся, що люди ніколи, ніколи, ми ніколи не забудемо, що сталося з вами. Я хочу дати вам такі обіцянки. Передусім це напад на вашу країну, який здійснила це означає, що Росія порушила світ і порушила світовий порядок. Путін від цього не відійде. Нам треба більше санкцій і що вони мають відповідати за те, що вони тут заподіяли, в Україні. Друге, що я хочу пообіцяти. Європейський Союз визнає, що… визнає українські європейські амбіції та прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС. Я стою тут перед вами усіма для того, щоб ви могли покладатися на мене, для того, щоб ви могли покладатися на Європейський парламент у підтримці плану плану вашої країни для досягнення цієї мети. Ми не підведемо вас, ми знаємо, що ви це зробите. Ми знаємо, що Україна дивиться на Європейський Союз як те, куди вона прагне дійти. Ми будемо відповідати чесно і з Кожна частина має свої моменти, але європейське майбутнє України – ніколи ні в чому ми тут не повинні сумніватися. І третє, ми зробимо все для того, щоб ваші люди поверталися до своїх домівок і відбудовували ваше життя. Ми допомагати будемо вам відбудовувати ваші міста, ваші домівки для того, щоб подолати всі Ми уже надали зі свого боку ту допомогу, фінансову допомогу, військову допомогу, гуманітарну допомогу і цю допомогу ми будемо Ми будемо створювати Фонд солідарності з Україною і організуємо спеціальну донорську для того, щоб продовжувати надавати допомогу Україні, бо цей напад змінив ваше життя. Ви не хотіли цієї напади, ви не спрямовували свої зусилля на конфронтацію, але вам треба прожити цей момент, бо це визначить вашу долю, вашу мужність і ваше майбутнє. Моя мета полягає в тому, щоб щоб Європейський Союз з такою ж гідністю зустрічав цей момент перемоги. І так, верховенство права, це дуже важлива річ, Путін не зумів, недооцінив вашу хоробрість і ваше прагнення до демократичного ладу, і такий режим Путіна буде платити безпрецедентну ціну за це, наші санкції допоможуть в цьому. цьому. Мільйони людей з України вже поїхали, багато мільйонів є переміщеними особами, ми маємо бути готові до того, щоб працювати з цими людьми, але набагато важливіше – ми повинні зробити те, щоб надати майбутнє, гарне майбутнє тим, які прибувають до Європейського Союзу, ми готові вам допомагати і ця готовність буде завжди.

і ми будемо знижувати нашу енергетичну залежність від Кремля. І я хочу побачити той момент, коли Європа буде вільна і безпечна без енергетичного постачання з Росії. В момент кризи нам слід пам’ятати, що енергія завжди була політичною річчю. Росія це дуже добре розуміла впродовж багатьох років, але і ви ж це розуміли, і Європа це розуміла, і Європа повинна прямувати до нульових закупок газу із Росії. Це, звісно, амбітна ціль, але це дуже необхідно, бо бо ми не повинні споживанням енергетичних носіїв із Росії фінансувати те, що робить Росія. І я сподіваюся, що завдяки нашим зусиллям ми швидко це зробимо. Зараз є ще інформаційна війна, нам треба підвищити нашу кібербезпеку і, більше того, ми маємо працювати проти тих наративів, які Росія розповсюджує в Європі. В Росії ще велика кількість є тих людей, які однаково на нашій стороні. Зараз я хочу закінчити словами Джонатана Сакса:

Нам потрібна ця хоробрість ще більше, щоб захищати те, що ми захищаємо". Тарас Шевченко сказав: "Борітеся – поборете" бо у вас є хоробрість, в Україні є хоробрість. Ми сьогодні з вами, ми будемо з вами завтра і ніколи-ніколи-ніколи вас не залишимо. Слава Україні!